9. radi konzultacija koje traže predlagatelji. I prešli na točku 10. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 575. Predlagatelj zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, rad, socijalnu politiku i zdravstvo i Odbor za europske integracije. Primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Predstavnik predlagatelja državna tajnica ne želi dodatno obrazlagati prijedlog? Odbori za zakonodavstvo, rad, socijalnu politiku i zdravstvo, europske integracije? Nitko. Otvaram raspravu. Za klub SDP-a, poštovani zastupnik Mato Crkvenac. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođo Babić i gospođo Terze. Ovo je već drugo čitanje. Jasni su i razlozi zbog kojih se ovaj zakon mijenja i dopunjuje. Oni su nama prihvatljivi. To su razlozi koji se prije svega odnose na to da se postigne veća preciznost pojedinih odredbi, da se čak poprave neki momenti koji će pridonijeti tome da bude provedivost tog zakona bolja. Također je posrijedi koliko vidimo i usklađivanje s propisima koji su u međuvremenu relevantni za ovo područje. I naravno tu je taj bitan moment tu usklađivanja sa, usklađivanja sa direktivama Europske unije i zapravo sa legislativom europske pravne regulative i sa usklađivanje s tim. Dakle sa stajališta neposredno primjena koje su ovdje i promjena predložene mislimo da zakon olakšava daljnju primjenu i provedbu ovog osnovnog zakona. I s tog stajališta je on prihvatljiv. Međutim ono radi čega se ja prvenstveno ovdje javljam je ipak da se u ovoj sabornici upozori na dvoje. Prvo, kakvo je nama stanje u vezi s mirovinskim dakle dobrovoljnim, prije svega otvorenim i zatvorenim fondovima. I drugo, da li mi ovim zakonom nešto bitno rješavamo problem. ovaj zakon je već u petogodišnjoj primjeni. To nije malo razdoblje. Međutim ono što imamo u podacima HANFA-e o fondovima govori o tome da su ipak dometi ovog zakona u njegovoj primjeni prilično skromni. Riječ je o tome da je članstvo u otvorenim fondovima, istina nešto povećano u 2006. ali još uvijek svega oko 75 i da su sredstva koja se tu unose godišnje oko 180 milijuna kuna, što je zapravo također vrlo skroman iznosa. Tako da je i ukupno sredstva tih fondova zajedno sa zatvorenim fondovima gdje je svega 10-ak tisuća članova zapravo skroman prinos do ovog trenutka onome što bi ovi fondovi trebali činiti u tom pravcu da ukupni mirovinski sustav u narednom razdoblju djeluje stabilnije. To je dakle jedno stanje kojim se ovaj zakon ne bavi. To istina i nije njegov predmet ali koji do sad nije osobito ohrabrujući u tom smislu da ćemo i putem ovih fondova bitnije pridonijeti tome da čitav mirovinski sustav postane više u u skladu sa onim što objektivno trebamo rješavati u ovoj državi u odnosu na umirovljenike. E sad, drugo je pitanje dakle što učiniti. Ovdje mi očito ovim izmjenama i dopunama olakšavamo primjenu postojećeg zakona, on i ne može imati ambiciju da bitnije mijenja stanje stvari, ali ipak valja promišljati što činiti dalje, jer dugoročno naš ukupni mirovinski sustav pred priličnim iskušenjima. Nije riječ samo sada stanja gdje treba vratiti neke obveze od ranije umirovljenicima, vršiti neka usklađivanja itd. nego na duži rok mi smo u situaciji starenja stanovništva, ograničenog broja zaposlenih i onih koji kreiraju doprinose i po toj osnovi na duži rok smo mi u problemu pred, u problemu neizvjesnosti i nestabilnosti čitavog tog sustava. Nažalost ovim dopunama mi tu bitno ne pridonosimo. Pitanje je i da li možemo. Ali upozoravamo na to da se mora i sustavno vidjeti što učiniti pa da čitav mirovinsko-invalidski sustav bude primjereniji stanju stvari u Hrvatskoj u kojoj treba rješavati teške probleme, a mi očito nemamo dovoljno osnova za to. Naravno dugoročno je rješenje u tome da se poboljšaju performanse gospodarskog razvoja, ubrza gospodarski rast, zapošljavanje itd. i svi to skupa znamo. I bez toga teško će biti riješiti bilo koji problem pa onda i problem mirovinskog osiguranja. Međutim ovdje se postavlja i pitanje da li možemo nešto više učiniti u području dakle stimuliranja svakog mladog čovjeka danas da i putem ovih fondova i na druge načine kad dospije u neku dob u kojoj nas naravno više neće biti ne budu neki koji će tada biti obvezni da brinu o funkcioniranju čitavog tog sustava u nemoći da rješavaju probleme kao što smo mi to danas. mlade ljude treba pojačano navesti na to i stimulirati da brinu o svojoj mirovini od prvih početaka svog zapošljenja. I od tuda je pitanje možemo li ih više stimulirati u pravcu ovih i obaveznih, u pravcu dobrovoljnih fondova. A pitanje postavlja se i o tome da li i u obvezatnim fondovima možda povećati taj prinos itd. i optimalizirati naravno u dužem roku čitav sustav. Riječ je i o obrazovanju i informiranju i o brojnim akcijama koje bi mi trebali voditi u području mirovinskog-invalidskog osiguranja, a ne samo da je javnost zasipana jedino time kako ova država nije u stanju izvršavati svoje obveze prema umirovljenicima, nego dakle okrenuti se i tome da vidimo kako ćemo to dugoročnije moći i kako u vezi s tim obveze imaju i država ali i svaki pojedinac. Dakle na tome se dovoljno ne radi i to sam htio naglasiti uz ovaj zakon. upozorio bih dakle da bi trebali vidjeti možemo li dodatno stimulirati i učiniti sigurnijim to dobrovoljno i povećati ulaganja u dobrovoljne mirovinske U vezi s tim su dva pitanja. Prvo je čini mi se da se na nekom mjestu postavlja sad uvjet da prebivalište valja imati jednu godinu u Hrvatskoj, a da taj uvjet ranije nije bio, što se može smatrati da time zapravo ipak ovdje unosimo nešto što može biti i ograničenje u datom trenutku. Istina to može vrijediti samo do onda dok ne uđemo u članstvo u Europskoj uniji. Ali negdje sam to vidio. Nadam se da to neće biti u dužem roku bilo kakav problem. Ovdje je jedna interesantna novina sa stajališta financijskog tržišta na koju bi rado upozorio. Odnosi se na članak 31. U njoj se, tim člankom se mijenja tu neki članak Zakona, to je zapravo 69. članak osnovnog zakona gdje je riječ o tome kako postupati na tržištu kapitala kad je riječ o sredstvima ovih fondova. Ovdje je jedno šire, vrlo precizno tumačenje na stanoviti način više slobode i mogućnosti fondovima da sa sredstvima koja su skupljena djeluju. Ja u osnovi to podržavam. Do sada su fondovi bili previše ograničeni time da ulažu u samo vrijednosnice, i vidite ovdje prema podacima HANFA-e preko 90% papira je uloženo u obveznice Republike, države itd. ovdje je otvorena sada mogućnost da fondovi prikupljena sredstva koja su pojedinci namijenili za svoju starost ulažu i nešto rizičnije nego su to mogli do sada, koliko ja razumijem ovaj članak. Njega bi u osnovi mogao i podržati ako se doista izbjegne problem tog rizika. Naime rizik kod mirovinskih fondova je specifičan. U svim uvjetima naravno rizik je problem i kod svih fondova, ali ovdje osobito. Ovdje je otvoreno šire mogućnost operacija s tim sredstvima, osobito je dodati članak prema kojem se imovina fondova može ulagati i u druge oblike imovine koji nisu definirani ovim zakonom ako to HANF-a dopusti itd. To je sada možda ipak pak i preširoko ili u najmanju ruku upozorio bih da se ima na umu dobro ta odredba koja u osnovi ide u dobrom pravcu da ne ode previše na drugu stranu. Dakle podržavamo ove izmjene i dopune. One će pridonijeti tome da se zakon uspješnije primjenjuje u narednom razdoblju, do sada se već primjenjuje pet godina, ali na žalost mi njime ništa bitno ne rješavamo što se tiče mirovinskog sustava, a tu bi trebalo doista prihvatiti se posla i vidjeti kako, koliko ovim zakonom, a koliko drugim rješenjima doista omogućiti da mirovinski sustav u budućnosti bude uspješniji. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HDZ-a, poštovani zastupnik Stjepan Bačić. Izvolite.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Koncem prošle godine mi smo u prvom čitanju imali tekst ovih promjena uz obrazloženje zašto je ta izmjena nužna. Dakle govorilo se da je to zbog bolje efikasnosti, preciznosti, provedivosti i konačno usklađivanjima sa nekim našim zakonima koji su se u međuvremenu dogodili, ali i sa pravnom stečevinom Europske unije. Tada je bilo govora bit iz svega toga da se treći stup otvara, da u njega mogu ući i drugi građani iz zemalja Europske unije, dakle ne samo građani Republike Hrvatske. Međutim bila je i predložena jedna izmjena koja uglavnom u raspravi u prvom čitanju nije bila prihvaćena, a to je da se ukidaju poticaji upravo za taj treći stup i svi su upozorili na opasnost da će to u biti ionako mali broj članova koji o tom stupu za za sada prisutan, to je sada i kolega Crkvenac rekao da je zapravo od prošlog čitanja do ovdje povećano svega za nekoliko tisuća članova u trećem stupu. Dakle tu je vrlo mali su pomaci i zapravo sva naša nastojanja bi trebala biti da se ta stimulacija i na neki način propagiranje važnosti tog trećeg stupa za mlade ljude nekako pojača. Dobro je što je u ovom sadašnjem drugom čitanju konačnog prijedloga zakona ipak ostavljena ta stimulacija, ali za građane Republike Hrvatske ili one koji žive u zemljama Europske unije, ali su članovi našeg obveznog mirovinskog osiguranja. I sve druge promjene koje se tiču, koje su bile važne i predložene u prvom čitanju također je naglašeno da će sve te promjene pogotovo o ovom većem ulaganju i rizičnijem ulaganju koje više nisu samo ulaganje u gospodarstvo Republike Hrvatske nego fondovi sada mogu ulagati i izvan Republike Hrvatske. Međutim tu Agencija za nadzor vrlo precizno ima zadaće kako to kontrolirati i štititi. Međutim ovdje je sada u drugom čitanju rečeno to će biti važeće kada Hrvatska uđe u Europsku uniju i mislim da je to dobar prijedlog. Zbog svih ovih dobrih prijedloga u ovom drugom čitanju, Hrvatska demokratska zajednica će podržati ovaj prijedlog ali uz dva amandmana koja ću sada pročitati. Prvi amandman se odnosi na članak 23. stavak 2. koji bi se mijenjao i trebao glasiti: "Ako je godišnji prinos obveznog Mirovinskog fonda kroz razdoblje od prethodne tri kalendarske godine manji od zajamčenog prinosa prema stavku 1. ovog članka, mirovinsko društvo uplatiti će razliku Mirovinskom fondu do zajamčenog prinosa iz jamstvenog pologa iz sredstava mirovinskog društva. Kao garancija za zajamčeni prinos iz stavka 1. i 2. ovog članka, a koja pada na teret sredstava mirovinskog društva osnovat će se posebni garancijski fond. Agencija će posebnim pravilnikom propisati otvaranje vođenja načina obračuna, obvezu uplate i rokove uplate u garancijski fond." I drugi amandman odnosi se na članak 63. na stavak 4. koji glasi: "Do dana pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju ako je godišnji prinos obveznog mirovinskog fonda kroz razdoblje od prethodne tri kalendarske godine manji od zajamčenog prinosa prema stavku 1. ovog članka, mirovinsko društvo uplatiti će razliku Mirovinskom fondu do zajamčenog prinosa iz jamstvenog fonda, a ako to nije dovoljno iz kapitala mirovinskog društva do najviše 80% kapitala društva a preostali iznos je obaveza državnog proračuna." Ovaj amandman zapravo potvrđuje i ono što je bilo u obrazloženju i prijedlogu u drugom čitanju rečeno, da ovi naši fondovi i dalje su obvezni do daljnjega ulagati u državne obveznice više od 50% dakle kada ta obveza istekne, dakle u tom prijelaznom razdoblju, zato je i ovaj drugi amandman donesen da bi se sačuvao kapital fondova. Evo i zbog svega izloženog klub Hrvatske demokratske zajednice podržava konačni prijedlog zakona. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zastupnica Vesna Škare Ožbolt. Nema je. Gubi pravo na riječ. Završni osvrt, državna tajnica Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Vera Babić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, uvažene gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Zahvaljujem sudionicima u raspravi o Konačnom prijedlogu zakona. mislim da smo uspjeli sa ovim konačnim prijedlogom dakle uvažiti sve ono što smo čuli prilikom rasprave u prvom čitanju, da smo uspjeli ugraditi u konačni prijedlog ona rješenja koja su afirmirala sustav. Složit ću se sa raspravom gospodina zastupnika Crkvenca koji je kazao da osim ovoga Zakona koji ima svoje područje uređenja, dakle svakako treba voditi računa o harmonizaciji sa drugim propisima koji se tiču mirovinskog sustava činjenica je da je mirovinski sustav koji se u Hrvatskoj sada temelji na tri stupa još relativno novo rješenje, da mladim ljudima itekako treba ponavljati i upozoravati na činjenicu da dugoročna štednja s jedne strane znači socijalnu sigurnost, ali s druge strane jednako tako znači i potencijale gospodarskog rasta osiguranja razvoja stvaranja ili otvaranja novih radnih mjesta. u svakom slučaju i u strategiji koji je Vlada Republike Hrvatske promovirala naglašava se činjenica i potreba za daljnjim jačanjem i drugoga, a pogotovo trećeg stupa mirovinskog osiguranja, demografske promjene, otvorenost Republike Hrvatske svjetskom tržištu, konkurencija koja na tom tržištu vlada svakako će zahtijevati da se i u socijalnoj politici držimo, održivosti i fiskalne održivosti te politike, njezine učinkovitosti, ali jednako tako da je stavimo u funkciju društvenog i gospodarskog razvoja. Hvala vam lijepa na prijenosu rasprave.